Hitni postupak primjenjuje se sukladno članku 161. Poslovnika. Prijedlog akta bio je u pretincima. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak, objedinjuje prvo i drugo čitanje. Zakona amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave prema članku 164. Poslnovnika. Raspravu su proveli odbori: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj te Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješće s odbora smo također primili. Želi li predstavnik predlagatelja dati uvodno obrazloženje? Ovdje je državni tajnik gospodin Stjepan Mikolčić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Ovo je još jedan u nizu zakona kojim se naše zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Prije donošenja Zakona o hrani iz 2003. godine način stjecanja, sustav zaštite i ostvarivanja prava u korištenju oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti hrane bilo je regulirano Zakonom o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga iz 1999. godine koji je bio u nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Donošenjem Zakona o hrani Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva i ruralnog razvoja postaje nadležno tijelo u pogledu spomenutih oznaka za hranu ali i u pogledu novih oznaka tradicionalnog ugleda koje se 2003. godine po prvi puta spominju u Republici Hrvatskoj. Sukladno proceduri koja je bila u nadležnosti Hrvatskog zavoda za intelektualno vlasništvo registrirano je 7 naziva prehrambenih proizvoda i to 5 s oznakom izvornosti. A to su: istarski pršut, maslinovo ulje pod nazivom «Torkul», cetinski sir, drniški pršut, paški baškotin. I dvije sa oznakom zemljopisnog podrijetla: paški sir i slavonski domaći kulen. Sve spomenute oznake moraju obnoviti svoju zaštitu sukladno novoj proceduri koja je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Trenutno je u Republici Hrvatskoj područje oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda regulirano kroz nekoliko zakonskih i podzakonskih akata. Za prehrambene i poljoprivredne proizvode namijenjene za ljudsku prehranu primjenjuje se Zakon o hrani iz 2007. godine te pravilnici doneseni na temelju staroga Zakona o hrani iz 2003. a a to su: Pravilnik o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla hrane iz 2005. odnosno njegove izmjene i dopune iz 2007. I Pravilnika o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake tradicionalni ugled iz 2005. godine. Zaštita, oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda je oblik prava intelektualnog vlasništva koji u Republici Hrvatskoj nije dovoljno iskorišten iako bi se na taj način mogla ugraditi dodatna vrijednost u proizvode koji se odlikuju posebnom kakvoćom. Gotovo sve hrvatske regije poznate su po nekom od proizvoda koji imaju jedinstvenu recepturu i svaki od njih je u mnogočemu priča o bogatoj tradiciji, iskustvu i iznimnom podneblju i životu te običajima brojnih generacija hrvatskih obitelji. Stoga je neupitno da se takav gospodarski i marketinški potencijal mora kroz spomenute sustave zaštite više iskoristiti a u svrhu obogaćivanja tržišne ali i turističke naše ponude. Osim toga poticanje proizvodnje zaštićenih autohtonih proizvoda kao i njihova promocija mogla bi značajno doprinijeti ruralnom gospodarstvu posebno u područjima sa manjim mogućnostima ili udaljenijim područjima i to na način da isto imam utjecaj na povećanje prihoda tim gospodarstvenicima, te zadržavanjem ruralnog stanovništva u tim područjima. Osnova pitanja koja se uređuju u ovom zakonu su postupak zaštite oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla, odnosno oznake tradicionalnog ugleda na nacionalnoj razini, a isto tako i na razini Europske unije. Nadalje, uređuje se službena kontrola i utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda koje sadašnje zakonodavstvo nije propisivalo. Nadalje, odredbama predloženog zakona omogućuje se proizvođačima u Republici Hrvatskoj ista zaštita za proizvode koju imaju i proizvođači u zemljama Europske unije kao i njihova prepoznatljivost na tržištu. Time se neizravno ostvaruje i jedan od prioritetnih ciljeva hrvatske poljoprivredne politike, a to je podizanje razine konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje. Prema Nacionalnog programu pristupanja Europskoj uniji za 2008. godinu predviđeno je donošenje ovoga zakona u drugom kvartalu, te stoga u ime predlagatelja predlažem njegovo donošenje po hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine državni tajniče. Žele li izvjestitelji pojedinih odbora uzeti riječ? Ne. Ako ne, onda prelazimo na raspravu u ime klubova. U ime kluba HDZ-a uvaženi saborski zastupnik gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo, gospodine državni tajniče. Hrvatska demokratska zajednica snažno podupire donošenje ovog zakona, jer se njime u odnosu na aktualne pravilnike koji su regulirali ovo područje stvaraju pretpostavke ne samo za zaštitu autohtonih proizvoda sukladno procedurama i zakonodavstvu Europske unije, već se i uspostavlja i sustav upravnog i inspekcijskog nadzora koji bi trebao s jedne strane štititi standarde kvalitete autohtonih proizvoda, a s druge strane štititi domaću proizvodnju i spriječiti uvoz ili proizvodnju proizvoda koji nisu izrađeni prema specifikaciji. Ali koji su zbog lažne deklaracije i korištenja zaštićenih naziva dovodili potrošače u zabludu. Prije nekoliko godina imali smo slučaj pokušaja uvoza i distribucije proizvoda pod nazivom istarski pršut iz Slovenije, da taj istarski pršut nije bio zaštićen prema starim propisima. Dakle, u Republici Hrvatskoj oznakama zemljopisnog podrijetla inspekcija ne bi mogla reagirati. Dakle, u ovom slučaju istarski pršut bio je zaštićen i prema pravilima zaštite oznake zemljopisnog podrijetla on se smije proizvoditi samo u Istri i samo na način koji je opisan i zaštićen u specifikaciji za dobivanje oznake zaštite zemljopisnog podrijetla. Prema tome, ovaj nam je zakon iznimno važan kako bi zaštitili domaće tržište, kako bi zaštitili naše i potrošače od lažnih deklaracija, ali i našu domaću proizvodnju autohtonih proizvoda. Danas se na tržištu susrećemo s educiranim potrošačima, potrošačima koji imaju spoznaje i o nutritivnim i o protektivnim svojstvima hrane i isto tako sve veći su zahtjevi za zdravstvenom ispravnošću proizvoda. Povećana je kupovna moć Sve je to utjecalo na potražnju tradicionalnih, dakle autohtonih proizvoda i ekološki organski proizvedenih prehrambenih proizvoda. Konzumacija egzotične hrane vezane za određeno podneblje, za način života, hrana koja ima svoju priču i svoju povijest i tradiciju sve više privlači i potrošače veće kupovne moći u Europska unija pridaje veliki značaj proizvodnji tradicionalnih proizvoda. Poljoprivredne velesile kao što su Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska imaju zaštićeno svaka zemlja gotovo preko 100, odnosno 150 autohtonih tradicionalnih proizvoda. Svi ti proizvodi nose oznake zaštite koje su prepoznatljive za područje cijele Europske unije i tim proizvodima nakon što su zaštićeni cijena se gotovo udvostručila. Ti proizvodi jesu na cijeni, međutim prije svega zato što kupac zna kada kupuje zaštićeni proizvod da iza njega stoje standard i kvalitete, da iza njega stoji kontinuirani nadzor kvalitete i da isto tako iza njega stoje i standardi zdravstvene ispravnosti i kontinuirani nadzor. Te su zemlje itekako shvatile što znači zaštititi autohtone proizvode. Smatramo da je u Klubu Hrvatske demokratske zajednice da je danas posebno kada ulazimo u euro atlantske asocijacije da je danas posebno važno štititi domaće i autohtone proizvode, jer na taj način štitimo i nacionalni identitet i naš način života, našu tradiciju i našu kulturu. Autohtoni proizvodi najbolje govore o običajima, povijesti i tradiciji i načinu života jednog naroda na jednom prostoru. Također treba imati u vidu da upravo autohtona proizvodnja vezana je za seosku sredinu i da je to svojevrsni i otpor i odgovor na agresivnu globalizaciju, da je to odgovor na filozofiju i način života trgovačkih lanaca, brzog i stresnog načina života i brze hrane. Koliko su zemlje Europske unije zainteresirane za zaštitu najbolje govori o tome veliki sukobi oko određenih proizvoda kao što su bili između Grčke, Danske, Njemačke vezano za sir fetu ili tokajac između Mađara i Slovaka. Također, proizvodnja autohtonih proizvoda i njihova zaštita u skladu su sa zaokretom u zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije prema kojoj upravo obiteljsko gospodarstvo, upravo farma i održiva poljoprivredna proizvodnja postaju temelj poljoprivredne politike Zbog svojih i geografskih i klimatskih specifičnosti od kontinentalne, panonske do mediteranske Hrvatske, zbog svoje bogate tradicije Republika Hrvatska ima šansu zaštititi veliki broj tradicionalnih i autohtonih proizvoda. Dakle, od različitih vrsta mesnih proizvoda, različitih vrsta sireva. Ti bi proizvodi dakle uz adekvatnu zaštitu da li zemljopisnog podrijetla, da li tradicije, da li izvornosti i nakon uspostavljanja sustava nadzora kvalitete po uzoru na Europsku uniju trebali postati značajan izvozni brend posebice kroz turističku ponudu. Po starim zakonima Republika Hrvatska kao što je naveo državni tajnik zaštitila je 9 proizvoda. Dakle, od istarskog pršuta preko paškog baškotina, dingača, paškog sira do kulena i stare slavonske šljivovice, odnosno slavonke. Zašto je važno donošenje ovog zakona? Mi smo te proizvode zaštitili po starim procedurama, no oni kao takvi te zaštite nisu priznate u Europskoj uniji i zato je neophodno zaštitu provesti i po ovom novim zakonu, po ovim novim procedurama kako bi ti proizvodi mogli nositi etiketu, mogli nositi oznaku kao i svi slični proizvodi u Europskoj uniji i kako bi upravo pomoću te oznake bili prepoznatljivi na integralnom tržištu. Posebno je važno da idemo u zaštitu i da ubrzamo zaštitu u ovo vrijeme pregovora sa Europskom komisijom jer i tijekom pregovora morati ćemo za određene proizvodnje tražiti i izuzeća tako da je imperativ da se na tome intenzivno radi. U zadnjih nekoliko godina i osobno sam imao prilike obići ove poljoprivredne velesile od Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske i ono što je sigurno, Hrvatska se ne treba stidjeti, naši proizvodi su izvrsne kvalitete, no ono što nam nedostaje kada govorimo i o pršutima i o sirevima i o kulenu onda je to problem nestandardizirane kvalitete i onda je to problem nedovoljno količine proizvodnje autohtonih proizvodnje autohtonih proizvoda kako bi se moglo kontinuirano opskrbljivati tržište. Dakle, ključno je da se radi na udruživanju proizvođača kako bi se povećali kapaciteti, ali isto tako kako bi se proizvodi zaštitili i kako bi se mogli očuvati standardi kvalitete i kontinuirano nadzirati. Potrošači traže proizvode koji su uvijek standardne kvalitete i isto tako proizvodi kojima je tržište kontinuirano opskrbljeno, dakle nisu dopuštene niti sezonske oscilacije niti nestašice. Što još zaštita donosi našim proizvođačima? Donosi veću cijenu i veći dohodak u proizvodnji tih proizvoda, veću zaradu isto tako prepoznatljivost na cijelom tržištu Europske unije i isto tako i zaštitu od tržišne prijevare, kao što sam naveo na onom primjeru istarskoga pršuta koji je došao iz Slovenije. Ti proizvodi sa oznakama zaštite koji prepoznaju i turisti iz Europske unije trebaju postati izvozni brend kroz stoističku ponudu. Treba jasno kazati da imamo šanse od autohtonih proizvoda napraviti svjetske brendove, no treba isto tako upozoriti sve one koji opstoiraju ovaj proces zaštite da je to računica na kratke staze, da prava proizvodnja mora ući u legalni sustav poslovanja i trgovine, ne samo zato da bi država ubrala poreze, već prije svega da se spriječi nelojalna konkurencija među samim proizvođačima i isto tako da se ovi uspostavljeni standardi kvaliteti da se mogu sustavno i trajno nadzirati i također da ti proizvodi kada jednom uđu u legalni sustav, da su onda oni pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom, što je iznimno važno. Naime, mi imamo situaciju, evo to se pokazalo kod ovih ocjenjivanja kulena, na primjer dakle da su kuleni napravljeni nestandardiziranom tehnologijom, da imate situaciju da je od iste mesne šarže, dakle iste pušnice istog proizvođača da se dobije 3, 4 različita kulena. Isto tako, vrlo malo tih proizvođača može opskrbiti jedan ozbiljniji restoran, a također da ne govorimo ako to nije u legalnom sustavu trgovanja, što to znači za veterinarsko-zdravstveni nadzor jer posebno, evo kada su ti mesni proizvodi onda znamo što znači trihinela, što znači ostati invalid za cijeli život, dakle ako ti proizvodi nisu u legalnom sustavu trgovanja. I zato kažem, pozivam sve i proizvođače da shvate što znači sustav zaštite, ali isto tako i ulazak u legalni sustav jer je to prije svega njihova zaštita, a onda i zaštita naših potrošača. Ako u cijeloj Europskoj uniji imamo zaštićeno preko tisuću proizvoda, onda to jasno mora biti i interes naših proizvođača. Ovaj zakon, dakle trebao bi cijeli ovaj postupak i proceduru zaštite učiniti efikasnijim, dakle i približiti se samim proizvođačima. Proizvođači se moraju udruživati, jedan od uvjeta da bi se proizvod zaštitio mora biti udruga proizvođača, dakle i svi aktivno sudjelovati u tom procesu zaštite. Također država treba kao i do sada ulagati maksimalni napor da bi se kroz različite mjere i aktivnosti poticala ova proizvodnja. To je dio i ukupne politike razvoja seoskoga prostora, dakle održivoga razvoja tih sredina, na taj način osiguravamo veći dohodak našim proizvođačima, a s druge strane ono što smo rekli, štitimo nacionalni identitet, štitimo našu tradiciju i kulturu. Treba također i dalje raditi na programima marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osim ovog postojećeg operativnog programa za proizvodnju slavonskoga kulena treba izraditi i ostale programe, kao što su programi za pršute, za sireve, dakle da bi isto tako nizom poticajnih mjera potaknuli naše proizvođače, stimulirali naše proizvođače na veću proizvodnju i kvalitetniju proizvodnju. Klub Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje ovog zakona i uvjereni smo da je on snažan doprinos zaštiti naših proizvoda, našeg nacionalnog identiteta i da će doprinijeti da i ti proizvodi postanu snažan i prepoznatljivi hrvatski brend. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a, uvaženi kolega zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite kolega. poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Dozvolite da na ovaj prijedlog zakona dadem jedan osvrt koji sigurno ide u cilju da ovakav zakon ima svoje značenje i da bi on trebao biti poticaj ovoj našoj proizvodnji. Međutim, kad gledamo europska politika kvalitete poljoprivrednih proizvoda ima svoju dosljednost jer su neke zemlje članice uvele već prije 1992. godine vlastita pravila kako bi kako bi potaknule i zaštitile posebne nazive prehrambenih proizvoda. Zaštita proizvođača prehrambenih proizvoda od pokušaja drugih osoba da iskoriste reputaciju njihovih proizvoda sa pravom je izazivala i zabrinutost tih proizvođača i sve je to dovodilo do toga da se stvore određeni zaštitni mehanizmi. To je zahtijevalo da se stvore jednoobrazni pristup u ustanovljavanju pravednih odnosa i uvjeta tržišnog natjecanja uz zadržavanje, što je jako bitno kvalitete tih proizvoda. Upravo i ovaj Prijedlog zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona je u najvećoj mjeri i usklađen sa uredbama Vijeća europske zajednice 510/2006. i 509/2006., a i sa uredbama Komisije europske zajednice i to u onom dijelu koji se odnosi na priloge. Međutim pitanje samoga prijevoda je jedna stvar, a drugo je pitanje šta se šta se sve treba uskladiti sa europskim ovim odredbama. Ono što smatram to je da zakon treba imati ključnu ulogu u unapređivanju svojstava visoke kvalitete u kod nas kod nas mogućeg širokog asortimana proizvoda koji imaju kulinarsku tradiciju naših područja od Slavonije pa do mora. Mislim da je prof. Kovačević dosta o tome govorio već. Zakon također mora omogućiti proizvođačima da iskoriste prednosti koje imaju u kvalitativnom smislu i da proizvod stekne reputaciju koja se pruža i izvan područja gdje se proizvodi. Znači naš slavonski kulen, odnosno kulin kako gdje se govori, normalno da je nama u interesu da ga ne jedemo mi samo u Slavoniji nego da se jede i na Jadranu, da ga jedu i turisti koji dolaze, a da bude i kao izvozni prepoznatljivi proizvod poznat. Međutim normalno da se tada takovi proizvodi nalaze u situaciji i tržnoga natjecanja sa proizvodima koji se pod istim nazivom lažno predstavljaju kao izvorni proizvodi, a da ovo može i proizvođača obeshrabriti, jer ako nađe se na tržištu nešto što se naziva slavonskim kulenom a to i nije i cijena mu se ruši, normalno da to može obeshrabriti proizvođače, ali ono što je još možda i gore, omogućuje da se i dovode u zabunu potrošači. Znači sigurno je značajno da ovaj zakon bude što kvalitetniji i omogući našim proizvođačima da svoju proizvodnju istaknu, plasiraju kako na našem tržištu, tako smatramo da bito trebalo biti i na tržištu Europske unije, ali i kao zaštićene proizvode. Do danas to je već i rečeno, sukladno postojećoj proceduri imamo registrirano sedam naziva prehrambenih proizvoda, rekli smo pet sa oznakom izvornosti, dvije sa oznakom zemljopisnog podrijetla. Međutim donošenjem ovog zakona morati će i ovi proizvodi proći ponovljenu proceduru koja će biti u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka. pitanje što sačinjava kvalitetu proizvoda može biti i subjektivno posebno kada se govori o hrani. kvalitativna svojstva koja se uzimaju u obzir uz temeljni preduvjet higijensko-sanitarnoga načina proizvodnje te okusa, u ovim proizvodima posebno mjesto imaju i posebna svojstva. Ovdje govorimo i o zemljopisnom podrijetlu proizvoda, da li je to možda na planinskoj ili u nizinskoj proizvodnji, da li ta životinjska vrsta, da li ta životinjska vrsta, od koje je to životinjske vrste, od načina proizvodnje, odnosno uzgoja te životinje. Zatim korištenje posebnih sastojaka u proizvodnji, a također kao što je značajno, to je pitanje kako se obrađuje, kako se priprema taj proizvod, kako ga prezentiramo i kako ga etiketiramo. Sve to ukazuje da stvoriti jedan kvalitetni proizvod, a uz to da je i izvorni ili određenog zemljopisnog podrijetla, da ima tradiciju, sigurno je jedan složen i zahtjevan posao te takav proizvod treba svakako zaštititi. Međutim, zato imam jedno pitanje koje postavljam, a odnosi se vezano za Glavu II. koja koja govori i odnosi se na zaštitu oznaka na razini Republike Hrvatske. U članku 4. za oznaku izvornosti i oznaku zemljopisnog podrijetla osim regije i mjesta oznaku dajemo i u iznimnim slučajevima i na zemlju podrijetla proizvoda. Taj dio je jednostavno prepisan iz naprijed navedene uredbe i on kao takav tamo ima smisla, ali u nacionalnom zakonu mislim da baš i nema osim ako proizvode sa oznakom izvorni i zemljopisni nemamo namjeru raditi od uvoznih sirovina, ne znam kulin, pršut. Mislim da bi to bilo loše i zbog toga ne znam da li je potrebno stavljati i ovo u iznimnim slučajevima i na zemlju podrijetla proizvoda. Posebno značajno mjesto u zakonu su i potreba donošenja provedbenih akta. Vi vidite da u tom zakonu što se tiče provedbenih akata kroz gotovo sve te provedbene radnje ide naznaka da ih ministar propisuje propisom i to recimo popis ministar određuje popis sirovina za proizvodnju članak 4., podatke koji se nalaze na specifikaciji članak 6., podaci zahtjeva za registraciju i način registracije članak 7., uvjeti provođenja registracije članak 8., prigovor članak 9., način vođenja registra članak 10., način vođenja upisnika članak 11. i to se sve treba urediti dalje provedbenim propisima. Isto se odnosi i na Poglavlje II. koje se odnosi na oznaku tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od članka 19. do 32. 32. provedbenim propisima će se odrediti određene odredbe vezane za oznake tradicionalnog ugleda. Međutim postoje trenutno i dva pravilnika, Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane "Narodne novine" br. 80/05. Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjele oznake "tradicionalni ugled "Narodne novine" 12/05. koji dobro uređuje ovo područje, te Zakon o hrani u članovima od 97. do 122. koji također uređuje područje na razini zakona. Ovo sam samo spomenuo da sve ovo ukazuje da donošenje ovog zakona treba kompletno pokriti sve dosadašnje pravilnike uz proširenja na poljoprivredne proizvode koji nisu za ljudsku upotrebu. O tome se dosta malo govori u ovom zakonu koji se predlaže nego se sve prenosi na odgovornost ministra i provedbenih propisa. Prema tome, provedbeni propisi koje se treba koje se treba donijeti bit će vrlo značajni i mislim da ovaj dobar zakon ne bi trebalo pokvariti sa nekim lošim provedbenim propisima. Još bih spomenuo, u glavi 4. jedno od značajnih pitanja je inspekcijski nadzor koji treba obavljati inspekcija ministarstva nadležna za kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Profesor Kovačević je govorio o značaju doktora veterinarske medicine u tim poslovima pa ja nemam potrebe, premda sam veterinar, da to naglašavam, ali smatram da uz navedene, ovdje imate u članku 39. da navedene poslove treba obavljati diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i agronomije. Mislim da bi taj članak trebalo dopuniti da te poslove može obavljati i doktor veterinarske medicine odnosno diplomirani veterinar, što uzorke treba, u članku 46. piše nositi akreditirane laboratorije koji te akreditacije po članku 54. moraju ishoditi do 1.1.2009. godine. Prema mojim saznanjima to je akreditirani, mislim da je to i državni tajnik rekao na odboru, Veterinarski institut, Institut za mlijeko u Križevcima. I upravo ovaj dio i analiza i vezane su za veterinarsku struku kao jednu od najodgovornijih. I zbog toga ću i dati amandman vezano za ovaj dio da se ovaj članak 39. dopuni da da poslove može obavljati i doktor veterinarske medicine inspekcijske poslove odnosno veterinar diplomirani. Na kraju, zakon trebamo donijeti, svakako smatram i uz ovaj amandman koji ću podnijeti, jer potreba donošenja provedbenih propisa koje donosi ministar ima svoje rokove. Ovdje govori se o jednoj godini. Mislim da bi se to trebalo i ranije učiniti, jer svaki takav zakon bez popratnih propisa izaziva i nesporazume, a greške u svakom segmentu poljoprivredne proizvodnje i prehrambenih proizvoda mogu imati i nesagledive posljedice u vjerodostojnosti i naše države, ako taj proizvod ide van u proizvodnji hrane, u svijet, a isto tako sve veće je i značenje i koje dobivamo kroz financijsku Mislim da je profesor Kovačević o tom opširno govorio. I na kraju sasvim vezano za ovu navedenu uredbu za donošenje rješenja o registraciji proizvoda stoji da certifikacijsko tijelo, u našem slučaju to je povjerenstvo koje osniva opet ministar, mora biti akreditirano u skladu sa uvjetima odgovarajuće hrvatske norme. Ja mislim da bi trebalo staviti, da bi trebalo biti akreditirano sukladno europskoj normi, jer ako već donosimo ovakav europski zakon trebalo bi preuzeti i ovu europsku odrednicu i formirati povjerenstvo koje će udovoljavati europskim standardima, jer mislim da ćemo to prije ili kasnije morati i učiniti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo prijavu još jednog kluba. To je klub HSS-a. Uvaženi zastupnik Stanko Grčić, jer on mi stalno daje signale da gleda na sat i da ćemo uspjeti ispuniti ono obećanje da ćemo završiti do podne. Izvolite zastupniče. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo vjerujem da ćemo Hrvatske za ulazak u svakako spada u reguliranje ove problematike koja se odnosi na oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Do sada je područje oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda bilo uređeno Zakonom o hrani te Pravilnikom o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane, kao i Pravilnikom o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake tradicionalni ugled koji su bili usklađeni s uredbom Vijeća od 14. srpnja 1992. godine. Kako je i Europska unija krajem 2006. godine i tijekom 2007. donijela nove propise za područja oznake, a naši trenutno važeći propisi djelomično su usklađeni sa nevažećim propisima Europske unije, nameće se jasna potreba da usklađivanje naših propisa sa onima iz Osim toga, spomenuti propisi primjenjuju se isključivo na hranu dok se relevantni propisi Europske unije primjenjuju i na poljoprivredne proizvode koji nisu namijenjeni za ljudsku prehranu, kao što su primjerice ukrasno cvijeće i bilje, pluto, eterična ulja i sl. pa je razumljivo da se spomenuti poljoprivredni proizvodi koji nisu namijenjeni za ljudsku prehranu uvrste u zakonski okvir koji će regulirati ta pitanja. Na ovaj način omogućuje se i potpuno usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije za područje spomenutih oznaka. Važno je napomenuti da Europska unija stavlja veliki naglasak i na kontrolu proizvoda sa spomenutim oznakama pri čemu se misli na oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog podrijetla i oznaku tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, što u Zakonu o hrani nije bilo moguće detaljno definirati. Stoga je u ovom prijedlogu zakona pobliže definiran sustav kontrole, inspekcijski i upravni nadzor kao i sustav utvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom. Sustav kontrole je od izuzetne važnosti iz razloga što su proizvodi koji nose jednu od spomenutih oznaka proizvodi koji se odlikuju višom kakvoćom te stoga spadaju i u višu cjenovnu kategoriju. Cilj kontrole je provjera da li zaštićeni proizvodi odgovaraju specifičnim postupcima u proizvodnji, preradi i pripremi proizvoda za tržište, fizičkim, kemijskim, mikrobiološkim ili organoleptičkim obilježjima odnosno svim uvjetima koji su navedeni u specifikaciji proizvoda. Nastavno na navedeno, potrebno je osigurati adekvatan sustav kontrole, a jedan od ciljeva je i zaštita samih potrošača koji su spremni platiti višu cijenu za spomenute proizvode. Pozitivnom smatramo razliku u novim propisima Europske unije u odnosu na stare, a to je mogućnost podnošenja zahtjeva za registraciju oznaka iz trećih zemalja, misli se na zemlje koje nisu članice Europske a u slučaju kada su te oznake zaštićene i u njihovim zemljama. Prema trenutno važećim propisima u Republici Hrvatskoj nije predviđena ova mogućnost, niti je dana naznaka našim proizvođačima da zaštitu za svoje proizvode zaštićene na razini Hrvatske mogu ostvariti unije. Uz pozitivne ocjene smatram da pojedine odredbe treba možda doraditi ili sugeriramo evo, da se razmotre određene primjedbe za koje vjerujemo da će predlagatelj uvažiti, jer u velikoj mjeri poboljšavaju zakon. Kao prvo, predlažemo postoje određene nejasnoće oko nadležnosti poljoprivredne inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane, te gospodarske inspekcije s druge strane u člancima 39. i 46. i mislimo da ih treba jasno navesti tko je nadležan za uzimanje uzoraka na tržištu i kontrolu njihove sukladnosti sa specifikacijom. Kao drugo, smatramo u članku 38. se potpisuje da se utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda, proizvodi prije podnošenja zahtjeva za registracijom oznake i za vrijeme trajanja registracijske oznake. Držim da nije dobro rješenje u hrvatskom slučaju da se prije registracije oznaka provodi utvrđivanje sukladnosti, jer se na taj način produžuje vrijeme za registraciju oznake. Hrvatska bi trebala prije ulaska u Europsku uniju registrirati što veći broj oznaka, jer će to kada uđemo u Europsku Konačno, većina zemalja u Europskoj uniji ima propisano usklađivanje sukladnosti samo za vrijeme trajanja registracijske oznake, ali ne i prije registracije oznake. Navedeni program treba definirati koji su to proizvodi u Hrvatskoj koje treba štiti oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicijskog ugleda. Naime, do sada nije bilo nikakvog plana, pa rasipala proračunska sredstva za izradu specifikacija, za veliki broj proizvoda koji nemaju gotovo nikakvo gospodarsko značenje i čija zaštita navedenim oznakama nije ekonomski opravdana. Također smatramo da treba naglasiti smjer razvoja naše zemlje, a to je da se Hrvatska želi pozicionirati kao jedinstvena turistička destinacija, prepoznatljiva po brojnim prirodnim i kulturnim bogatstvima, ali i po doživljaju, a složit ćemo se da je konzumacija naših delicija svakako nezaboravni doživljaj koji treba zaštiti i na adekvatni način valorizirati. Svi ćemo se složiti da je Hrvatska bogata prirodnim bogatstvima, ali i proizvodima koji su plod prirode i djelo vrijednih ruku naših građana. Svaka regija Hrvatske specifična je po svojim prirodnim ljepotama i poznata po nekom od proizvoda koji imaju jedinstvenu recepturu usmeno prenošeno s generacija na generaciju i koja svjedoči o bogatoj tradiciji, iskustvu, jedinstvenim običajima i specifičnom podneblju. Smatram da na adekvatan način i u pravo vrijeme trebamo zaštiti svoje vlasništvo, a ovaj prijedlog zakona koji regulira to područje možemo percipirati kao poticaj za obogaćivanje tržišta i turističke ponude, kao pravno sredstvo koje pridonosi razvoju turizma, daje poseban pečat i zasluženo mjesto proizvodima s našeg podneblja. Klub HSS-a ovaj prijedlog smatra dobrim rješenjem i zalažemo se za njegovo donošenje. Hvala vam lijepa. **Friščić, Uvaženi kolega držao se satnica, a i mi se na taj način držimo jučerašnjeg dogovora da radimo danas skraćeno do podneva. Raspravu po klubovima smo završili. U 9,30 u ponedjeljak nastavljamo raspravnom pojedinačnom, redom kao što su primljene prijave, kolega Dragutin Lesar, pa kolegica Nevenka Marinović, Dragan Vukić i dalje redom po prijavama. Zaključujem današnji rad sjednice. Želim vam ugodan vikend. Tko ide za Beč, još stignu. Mi ostali ispred televizora vatreno uz "vatrene", sve dobro.